А може ви їх поки всі зачитаєте, а потім проголосуємо. Не заперечуєте? І я так вмію. Дякую, шановний пане Голово. Ми продовжуємо розгляд поправок. Поправка 3032. С.В. 3032, так. Я хочу нагадати, що в 2009 році уряд Юлії Тимошенко заборонив в повному обсязі гральний бізнес, і це рішення підтримала Верховна Рада України того скликання

стосується Інтернет-казино. А в 2009 році не були так розповсюджені Інтернет-казино, тому не було такого жорсткого регулювання і не було можливості взагалі на це впливати в такому об'ємі, як це є зараз. Зараз це явище стало абсолютно ганебним, величезним і його треба просто забороняти. Прошу поставити на підтвердження правку 3032. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка.

кажете. Давайте продовжимо тоді засідання, якщо вам так цікаво. Треба переосмислити правку 3032, це ж важлива правка. Руслан Олексійович ще хоче подивитися Артур Володимирович щось хотіли додати, ні? Вас нечутно, маска заважає, не чую.

Шановні голови фракцій, запросіть народних депутатів до зали і поверніться у свою фракцію, а то ви вже до "Батьківщини" перейшли. Шановні колеги, я ставлю на голосування. Готові голосувати? Ні, у вас

Так вас же чекаємо, ви ж попросили почекати, Артур Володимирович. Все, можемо голосувати. Ставлю на голосування правку. Повернувся Артур Володимирович, можемо голосувати. Ставлю на підтвердження правку… А, позиція комітету, дійсно. Вибачте. Пане Власенко, цією правкою було зменшено ціну за ліцензію на онлайн-казино. До того, в першому читанні вона коштувала 12,5 тисяч мінімальних заробітних плат. Щорічно. Це становить біля півмільйона доларів. У другому читанні було запропоновано у 2 рази меншу ціну. Але, якщо прочитати весь текст закону, то у "Перехідних положення" є формула До того часу, поки не запрацює система онлайн-моніторингу, ця ціна мала бути 750 тисяч доларів. Фактично ми в загальному знизили цю ціну.

Ставлю на голосування. Вже всі виступили і всі повернулися, і комітет. Така тиша, коли комітет доповідав, нікого в залі не було. Важлива правка дійсно 3032, мабуть. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. 3032. За-215 Рішення не прийнято. Правка не підтверджена. Дякую. Шановний пане головуючий, правка 3033. Насправді ви знижуєте вартість ліцензії на Інтернет-казино, ви не даєте можливість Інтернет-казино взагалі функціонувати в Україні і, практично без будь-яких обмежень забезпечивши українським громадянам оцю ганебну річ, яка називається "можливість грати в казино і можливість бути лудоманами". Насправді це неправильно, несоціально, це антиукраїнське. Коли уряд Юлії Тимошенко у 2009 році ініціював повну заборону азартних ігор, не було так розповсюджено Інтернет-казино, але уряд Тимошенко у 2009 році спромігся здійснити реальну заборону гральних закладів. А відтак прошу не зменшувати вартість за послуги Інтернет-казино. Треба взагалі прибрати Інтернет-казино, треба не дати можливість українській молоді сидіти і програвати гроші своїх батьків, виносячи все з квартир. Це абсолютно не контрольована територія. Прошу поставити правку 3033 на підтвердження і не підтримувати її.

Перед цим ви ставили всі правки для того, щоб лотерею зробити знову азартною. В чому тут справа? Якщо все вернеться, як зараз є в цей момент, очевидно, ми розуміємо, що під лотереєю якраз це Інтернет-казино і знаходилося. Вам вигідно, щоб залишилося все так, як є, і щоб під виглядом лотереї були відкриті зали гральних автоматів. Ми хотіли це відокремити одне від… мух від котлет.

Якщо Інтернет-казино не буде легалізовано, тоді під лотереєю можна проводити... буде проводити ці самі азартні ігри. Правку треба врахувати, і якщо так докладно, то давайте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона врахована, її підтвердити треба. Ставлю правку номер 3033 на підтвердження. Комітетом вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

Фракція "Батьківщини" за повну заборону азартних ігор, окрім державних, я це підкреслюю, державних лотерей, які управляються державою, керуються державою, без будь-якої комерційної складової, як це є в нормальних країнах світу. Тому не треба маніпулювати. Якщо ваша влада не в стані забезпечити роботу правоохоронної системи, яка би виконувала закон, то тоді ідіть геть, і хай приходить інша влада, яка зможе забезпечити виконання державних завдань.

не лише у питанні виплати зарплат і пенсій, і дотримання соціальних стандартів, а й в питанні убезпечення українських громадян від соціальних хвороб таких, як лудоманія. А правку прошу поставити на підтвердження і не підтримувати. Дякую. Сергій Володимирович, хвилинка реклами пройшла. Наступна правка, я сподіваюсь, буде по суті. Ставлю на голосування 3035. Комітетом вона підтримана. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

На прохання Голови Верховної Ради, хвилинка реклами Президента Зеленського, який в своїй передвиборчій програмі точно не обіцяв легалізації азартних ігор. Він точно не обіцяв пониження соціальних стандартів, він точно не обіцяв затримок зарплат і пенсій. Він точно обіцяв виконувати, реалізовувати соціальну політику, орієнтовану на людину. Він точно обіцяв не продовжувати політику попереднього Президента. Натомість, цей законопроект говорить про те, що Президент не дотримується своїх обіцянок. Фракція більшості, яка ініціювала цей законопроект, робить все, щоб азартні ігри і лудоманія повернулися в Україну в абсолютно неконтрольовані, в абсолютно… в самій крайній і в самій гіршій формі. Я підкреслюю ще раз, закон в першому читанні був страшний, в другому читанні він став ще більш страшний. Прошу правку 3437 поставити на підтвердження і не підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, правка 3437 ставиться на підтвердження. Комітет її врахував, тому прошу підтримати та голосувати.

що цей закон є віддзеркаленням взагалі тої політики, яку проводить сьогоднішня українська влада. Ця політика скерована проти українців, які живуть в Україні, проти добробуту, проти соціальної злагоди, проти миру в родинах. Навпаки, цей законопроект скерований на руйнування всього, про що я зазначив вище. уряд Юлії Тимошенко в 2009 році був підтриманий конституційною більшістю Верховної Ради України в питанні заборони грального бізнесу і уряд Тимошенко зміг забезпечити виконання цього закону. Натомість сьогоднішня правоохоронна система, не маючи змоги виконати заборону, нам говорить про те, що а тепер ми приймемо інший закон і будемо його дотримуватися. Ніхто не буде дотримуватися… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на підтвердження правку 3449. Правка врахована комітетом по суті, тому прошу підтримати та голосувати. За-231 Рішення прийнято. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. На окреме прохання Голови Верховної Ради, остання правка моя, яку ставлю на підтвердження, це правка 3450. Шановні колеги, уряд Юлії Володимирівни Тимошенко в 2009 році прийняв, на моє переконання, історичне рішення. Він заборонив, він ініціював заборону в Україні грального бізнесу. Верховна Рада України зайняла тоді державницьку позицію і конституційною більшістю заборонила в Україні гральний бізнес. На моє глибоке переконання, це принесло мир в українські родини, коли люди не сперечалися між собою, чи треба витратити кошти на щось для родини, чи треба їх піти і програти. Це дозволило зростити покоління українців, які не знають, що таке лудоманія. На жаль, зараз цим законопроектом всі ці негаразди повертаються в Україну. Тому я звертаюся до Президента. Якщо цей закон, не дай Боже, буде прийнятий, застосувати до нього... Шановні колеги, я ставлю на підтвердження правку 3450 народного депутата... 3450. Комітет пропонує її врахувати. Тому також прошу підтримати та проголосувати. 12:46:53

За-230 Рішення прийнято. Дякую, Сергій Володимирович.

де, на жаль, пан Марусяк, він виключає електронні аукціони. А я хочу нагадати, що в першому читанні ми обмежили кількість автоматів. А зараз з цією правкою це буде означати, що в усіх готелях буде необмежена кількість "одноруких бандитів". Навіщо ви знімаєте ці обмеження? І я хотіла би нагадати, що є інформація в ЗМІ, що один з головних радників в Офісі Президента Зеленського з питань грального бізнесу – це Борис Баум, відомий як представник "лужніковської російської групи", який хоче очолити комісію з регулювання ринку азартних ігор. І коли буде проголосований цей закон, ви мені скажіть, будь ласка, у вас уже "95 квартал" завершився? Ви вже будете представляти і презентувати, і призначати представників агресора? Що це взагалі відбувається? Прошу поставити на підтвердження цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 183 правку. Комітет її врахував. Тому прошу підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. Ще одна. Будь ласка, я перепрошую, тоді Іонова, да. Будь ласка. 12:49:00 ІОНОВА М.М. Ви знаєте, ми так само хотіли би поставити поправку 184 на підтвердження. Тому що вважаємо, що державні лотереї також мають бути включені і бути в цьому також законі. Я прошу поставити цю поправку на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 184, так? Шановні колеги, ставлю на підтвердження 184 правку. Комітет пропонує врахувати. Тому прошу підтримати та проголосувати.

Я хотів би запитати, ми парламент чи окремий майданчик для самопіару окремих політичних груп? Ми з вівторка по п'ятницю слухаємо про те, як було добре при комусь і як потрібно працювати. Шановні, у нас є важливі законопроекти. У нас є п'ять листів порядку денного. Це законопроекти, які стосуються антикризового пакету з приводу коронавірусу. Це, зокрема, і Постанова про відставку Голови Національного банку України. Ми не можемо все це розглянути, тому що ми слухаємо банальний самопіар. Я з повагою ставлюся до кожного, але давайте нарешті проголосуємо законопроект в цілому. Парламент має ухвалювати рішення шляхом голосування, а не шляхом затягування часу. Я прошу вас... шановні колеги, я ставлю на підтвердження правку 2279.

Шановні колеги, вона народного депутата Струневича. "Абзаци 3-6, 8, 9 частини 4 статті 41 виключити". Вона врахована комітетом частково. Тому, шановні колеги, я ставлю на підтвердження правку 2279. Комітет її врахував частково, тому прошу підтримати та голосувати.

Шановні колеги, я розумію, що лобісти готелю Fairmont зараз тут б'ють в подушшя для того, щоб там запрацював не лише готель, а казино. Але я хочу сказати, що порядок денний сформувала монобільшість. колишні організатори концертів замість того, щоб сформувати порядок денний, куди вставити закони про боротьбу з COVID, про боротьбу з повінню, про економіку, вони зараз лобіюють свої родини тут оцим от законом, який вони протягують, про те, щоб в усіх готелях п'ятизіркових, які належать "слугам народу", тепер ще були і казино. І тому цей тиждень, дійсно, коли, друзі, ми б мали розглядати економічні закони, вони протягують найважливіший для країни закон для Fairmont, щоб там насправді так само була тепер рулетка, "однорукі" і "двуногі бандити", казино і таке інше. І от за це зараз "слуги" б'ються... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, будь ласка, правка 160…?

Ірина Володимирівна, 191 правка сьогодні вже ставилась. Вона вже ставилась. Тепер почекайте. Щодо… Шановні колеги, хвилину. Щодо 2279. Вона вчора голосувалась. Вона вчора голосувалась. Вона була врахована частково. Поставлена на врахування в повному обсязі, але була не підтверджена. Тобто залишилась врахована частково. Правильно? Апарат, так чи ні? Шановні колеги, давайте йти по правкам. "Батьківщина" була. Ще є ОПЗЖ. Ні, шановні колеги, всі. Колтунович ще не виступав, Олександр Сергійович.

Поки ви зараз дивитесь, я хочу сказати умнику, який виступав від "Слуги народу", що порядок денний, який ви сформували, ви хочете зняти обмеження в 10 мінімальних заробітних плат для чинуш, для держкомпаній. Ви хочете продати землі державної комунальної власності. Мені продовжувати цей порядок денний? Тому ви, коли піднімаєтесь щось розказувати, ви подивіться, що ви пропонуєте. І останнє. Результати вашої діяльності – це є конкретні макроекономічні показники. Ви провалили промисловість, сільське господарство і все інше. Тому сидіть і помалкивайте, а не розказуйте нам що ставити на поправки.

Ставлю на голосування правку номер 85. Комітетом вона була врахована. Позиція комітету. Це правка Мамки. Вона була врахована. Треба її підтримати і знову врахувати. Ставлю на голосування 85 правку. Комітетом вона підтримана. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги, ще раз, для того, щоб не було потім… Почекайте, це важливо. Правка 2279 була поставлена вчора на голосування та була відхилена. Правильно? Зал її не підтримав і вона була провалена. Так? Сьогодні по технічним причинам, тому що комітет надав, мабуть, помилився, надав цю правку в переліку тих, що не ставились на голосування. Тому Руслан Олексійович і поставив її на вимогу народних депутатів ще раз. Однак легітимним є вчорашнє голосування, яким вона була відхилена. Немає ні в кого питань? Під стенограму. Всіх влаштовує, правильно все? Вчорашнє рішення – єдине правомочне, яке приймала Верховна Рада України. не маємо права поставити на повторне голосування. Я розумію, що у нас деякі помилки, але продовжуємо нашу роботу далі.

підтримка виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Якщо у нас ніхто не розуміє, кого це стосується, якого олігарха і фундатора, монополіста у сфері енергетики, то поцікавтесь у профільному комітеті. Ось чим займається Верховна Рада замість того, щоб здійснювати структурні економічні реформи в умовах переходу до нового технологічного укладу, ось як зростає мінімальна пенсія на 74 гривні, ось результати вашої діяльності. Чи потрібен обіг земель сільськогосподарського призначення? Чи потрібен гральний бізнес? Чи потрібні стратегічні об'єкти, які не підлягають приватизації? Очевидно, що, за вашою логікою, так, але ви маєте понести за це і відповідно відповідальність. Я прошу поставити поправку, і далі мій колега Шуфрич продовжить. Дякую. Ставлю на голосування правку 89, вона була врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-235 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Обов'язково, Нестор Іванович, наступного пленарного засідання. Переходимо до зачитування запитів. Олена Костянтинівна Кондратюк. протягом пленарного тижня внесено вами, шановні народні депутати, 165 депутатських запитів. З них: до Президента – 1; до органів Верховної Ради – 3; до Кабінету Міністрів – до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 74; до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України – 5 депутатських запитів.

шановні народні депутати, у нас є голосування одного запиту до Президента України. Прошу приготуватися до голосування. попереднє, на відкрите поіменне голосування, підтримка запиту Сергія Демченка до Президента України щодо скасування указів Президента України про ліквідацію місцевих судів та утворення окружних судів. Прошу приготуватися до голосування. Прошу голосувати.

колеги, ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого запиту до Президента України. Прошу голосувати.

хвилину уваги! Надійшли підписи народних депутатів України з проханням провести позачергове засідання сьогодні об 14:00. Найближчим часом буде розпорядження Голови Верховної Ради України щодо позачергового засідання. Попереджаю одразу, що всі… Я не чую вас. Порядок денний буде в розпорядженні Голови Верховної Ради України Шановні народні депутати, я продовжую зачитувати запити, будь ласка, якщо можна, хоча би трохи тихіше, тому що це ваші запити. Будете голосно говорити, я припиню їх зачитувати. Отже, запити. Ніни Южаніної та Степана Кубіва до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Голови Служби безпеки України щодо нанесення значних збитків внаслідок непрофесійних дій керівного складу та загрози безпечної експлуатації ядерних енергоблоків. Михайла Крячка до Генерального прокурора, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань про безпідставність закриття низки кримінальних проваджень, необхідності їх поновлення та здійснення повного та всебічного розслідування Сергія Ларіна до Прем'єр-міністра України про розгляд звернення голови Новомиргородської районної ради відносно пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою Кіровоградської області. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора, прокурора Закарпатської області щодо надання інформації стосовно можливого незаконного переміщення партії високовартісних товарів через митний кордон України. Ірини Констанкевич до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Прем'єр-міністра України щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща". Ірини Констанкевич до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад і територій України щодо завершення реформи децентралізації. Групи народних депутатів (Ткаченка, Одарченка та інших. Всього 20 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо створення належних умов для діяльності Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія". Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності всебічного розгляду звернення багатодітної матері Наталії Пономаренко з метою захисту її соціальних та трудових прав. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України стосовно необхідності всебічного розгляду звернення мешканців Татарбунарського району Одеської області щодо порушення законодавства з боку керівництва Національного природного парку "Тузловські лимани". Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Міністерства охорони здоров'я України стосовно вжиття дієвих заходів для вирішення питання реалізації громадянам Татарбунарського району Одеської області права на безкоштовну медичну допомогу. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Національної поліції України щодо створення належних умов для здійснення господарської діяльності у Одеській області. Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Київської міської державної адміністрації щодо вжиття дієвих заходів для належного надання житлово-комунальних послуг. Ірини Геращенко та Марії Іонової до голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо надання неналежної відповіді на депутатське звернення щодо надання додаткової інформації про стан реалізації "Національного проекту "Велике будівництво" від 10.06.2020 р. Олександра Бакумова до міністра інфраструктури України, голови Харківської обласної державної адміністрації, Харківського міського голови, голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо визначення належного балансоутримувача та недопущення подальшого руйнування Жихорського шляхопроводу. Антона Яценка до Уманської міської ради щодо надання інформації стосовно відчуження об'єктів нерухомості комунальної власності розташованих в місті Умань. Антона Яценка до Уманської міської ради щодо надання інформації про розмір заробітної плати, премій, матеріальної допомоги та інших виплат, нарахованих посадовим особам Уманської міської ради протягом 19-го – 20-го років. Антона Яценка до Фонду державного майна України щодо надання інформації стосовно факту відчуження державного пакету акцій розміром 100%

Ігоря Колихаєва до міністра розвитку громад та територій України стосовно ненадання Мінрегіон інформації, необхідної для здійснення депутатської діяльності на депутатське звернення. Ігоря Колихаєва до голови Херсонської обласної державної адміністрації стосовно питань здійснення відбору проектів (заходів), що можуть реалізовуватись за рахунок субвенції на здійснення заходів соціально-економічного розвитку. Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, міністра охорони здоров'я України щодо приведення національного законодавства до нормативних документів ЄС в частині Технічних регламентів щодо медичних виробів. Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України, міністра у справах ветеранів України, міністра оборони України, Начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України щодо надання статусу учасника бойових дій медикам-добровольцям Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Олександра Гереги до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо дискримінації прав споживачів природного газу, які тимчасово не користуються послугами з газопостачання. Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Міністерства юстиції України щодо передачі майна у комунальну власність для створення історико-культурного парку. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо відновлення курсування поїзда Київ-Рахів. Групи народних депутатів (Петьовки, Лунченка та інших) до Прем'єр-міністра України стосовно виділення додаткового фінансування Закарпатській області для ліквідації наслідків повені. Вячеслава Рубльова до голови Державної аудиторської служби України щодо перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні державних закупівель ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області". Вячеслава Рубльова до голови Антимонопольного комітету України щодо перевірки умов захисту економічної конкуренції під час проведення державних закупівель ДП "Служба Групи народних депутатів (Гнатенка, Мороза та інших) до Прем'єр-міністра України стосовно критичної ситуації, яка склалась у зв'язку з дефіцитом питного водопостачання в населених пунктах Донецької області через брак коштів, що може призвести до вкрай негативних соціальних наслідків. Валерія Гнатенка до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, міністра фінансів України, міністра розвитку громад та територій України щодо критичної ситуації, яка склалась у зв'язку у зв'язку з дефіцитом питного водопостачання в населених пунктах Донецької області через брак коштів, що може призвести до вкрай негативних соціальних наслідків. Михайла Бондаря до голови Буської районної ради Львівської області, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо фактів порушень чинного законодавства у сфері бджільництва при утриманні пасіки по вулиці Бічна Шевченка у місті Буськ Львівської області. Михайла Бондаря до голови Буської районної ради Львівської області, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо фінансування та проведення робіт по вуличному освітленню вулиці Бічна Шевченка у місті Буськ Львівської області. області. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації про відкриття міжнародних пунктів пропуску "Красноїльськ-Вікову-де-Сус" та "Шепіт-Ізвоареле Сучевей". Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів по виділенню додаткових коштів на ліквідацію наслідків стихії в Чернівецькій області. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо підтримки галузі сільського господарства в умовах посухи, спричиненою внаслідок відсутності опадів у зимово-весняний період 2019-2020 років. Олександра Літвінова до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання питання реалізації права на отримання посвідчення водія. Василя Німченка до міністра культури та інформаційної політики України щодо вжиття заходів по збереженню місць пам'яті загиблих солдат, які захищали село Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Віктора Медведчука до міністра закордонних справ України щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи України посольства США шляхом фінансування та проведення грантових конкурсів, що мають ознаки розпалювання національної ворожнечі та нетерпимості залежно від етнічного походження та мови. Віктора Медведчука та Василя Німченка до Генерального прокурора щодо перевірки фактів пропаганди націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму з боку окремих посадових осіб державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема, міського голови Херсона, політичних партій та притягнення винних до відповідальності. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо поглиблення кризових тенденцій в реальному секторі економіки України. Олексія Жмеренецького до Прем'єр-міністра України щодо підзаконного врегулювання переобладнання транспортних засобів. Олексія Жмеренецького до Генерального прокурора щодо притягнення слідчого Рекало С.А. до відповідальності за порушення законодавства під час закриття кримінального провадження. Павла Мельника до міністра інфраструктури України, Прем'єр-міністра України, Державної служби України з безпеки на транспорті, голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо необхідності здійснення комплексних заходів по збереженню автомобільної дороги національного значення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 Марини Бардіної до Прем'єр-міністра України про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення комплексного протипаводкового захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь на Львівщині. Олександра Куницького до Прем'єр-міністра України щодо недопущення об'єднання ННЦ "Інститут метрології та ДП "Харківстандартметрологія". Групи народних депутатів (Шинкаренка, Ткаченка, Славицької) до Міністерства охорони здоров'я України щодо забезпечення невід'ємного природного та непорушного права на охорону здоров'я і своєчасну медичну допомогу з боку уповноважених осіб державної влади. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Міністерства соціальної політики України щодо вжиття дієвих заходів для захисту трудових та соціально-економічних прав мешканки міста Татарбунари Ольги Михайлової. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо повної перевірки декларацій. Юрія Здебського до віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо включення до Реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Групи народних депутатів (Корявченкова, Криворучкіної, Захарченка) до Прем'єр-міністра України щодо необхідності реалізації права громадян на пенсійне забезпечення. Групи народних депутатів (Корявченкова, Криворучкіної, Захарченка) до Прем'єр-міністра України щодо необхідності забезпечення прав громадян на безпечно функціонуючу транспортну інфраструктуру та безпеку праці Групи народних депутатів (Сушка, Качури та інших. Всього 77 депутатів) до міністра соціальної політики України, Прем'єр-міністра України про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу" від 9 серпня 2017 року № 526-р в частині зміни окремих положень розділу "Очікувані результати" щодо припинення до 2026 року діяльності всіх типів закладів інституційного догляду та виховання дітей та неприпустимості закриття спеціальних шкіл для дітей зі сліпотою чи глухотою, навчально-реабілітаційних центрів для дітей зі складними/комбінованими порушеннями. Олега Бондаренка До Державного агентства лісових ресурсів України щодо звіту про незаконну вирубку лісів, який оприлюднила неурядова організація Earthsigh. Віктора М'ялика до міністра охорони здоров'я України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо відкриття відділення гемодіалізу селищі міського типу Зарічне Зарічненського району Рівненської області. Ігоря Гузя до Голови Верховної Ради України щодо недопущення прийняття норми законопроекту № 3679, що передбачає звільнення АТ "Укрзалізниця" від сплати земельного податку за землі залізничного транспорту. Ігоря Гузя до міністра культури та інформаційної політики України щодо виділення фінансування на реставрацію, з метою збереження та пристосування під музей, приміщення палацу Браницьких (пам'ятка архітектури національного значення) у місті Любомль Волинської області. Групи народних депутатів (Подгорної, Леонова та інших. Всього 19 депутатів) до міністра культури та інформаційної політики України, голови Одеської обласної державної адміністрації щодо створення Муніципального козацького театру у місті Одесі. Тараса Батенка до міністра охорони здоров'я України щодо пошуку додаткових шляхів фінансування Львівської обласної психіатричної лікарні "Заклад". Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики України, міністра розвитку громад та територій України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг та технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, укладення договорів про надання комунальних послуг. Тараса Батенка до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України щодо державної підтримки лікування прогресуючої м'язової дистрофії Дюшена. Соломії Бобровської до Голови Служби безпеки України щодо скасування заборони на в'їзд до України російської акторки та телеведучої Варнави Катерини Володимирівни. Оксани Савчук до міністра розвитку громад та територій України щодо включення закупівлі медичного обладнання для комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарні №1 Івано-Франківської міської ради" та комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" перелік проектів, які можуть реалізовуватися при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 20-й рік. Оксани Савчук до міністра розвитку громад та територій України щодо включення будівництва комплексного спортивного майданчика з полями для ігрових видів спорту в районі вулиць Симоненка, 3в Вовчинецька, 202 міста Івано-Франківськ в перелік проектів, які можуть реалізовуватися при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 20-й рік. Богдана Кицака до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо розробки проектно-кошторисної документації будівництва шляхопроводу в місті Бердичеві. Богдана Кицака до голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо проведення інвентаризації майна філії "Бердичівський райавтодор" ДП Житомирського облавтодора. Олексія Мовчана до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, голови Полтавської обласної державної адміністрації, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, голови Державної екологічної інспекції України, голови Державної служби геології та надр України щодо запобігання будівництва екологічно небезпечних хвостосховищ у селі Роботівка Кременчуцького району Полтавської області. Олексія Мовчана до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Генерального прокурора щодо неправомірної діяльності начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області Тарахкало О.В. Юрія Павленка до виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо проведення розслідування дій посадових осіб Житомирської обласної ради. Юрія Павленка до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України про забезпечення прав дітей з орфанними захворюваннями на медичну допомогу і спеціальне харчування. Володимира Тимофійчука до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для ліквідації наслідків стихії. Владлена Неклюдова до Прем'єр-міністра України щодо відновлення солепромислу на базі Державного підприємства "Генічеський солезавод". Владлена Неклюдова до Прем'єр-міністра України щодо нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відомчими заохочувальними відзнаками працівників відокремлених підрозділів ДП "ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ" з нагоди професійного свята – Днем шахтаря. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України про встановлення (зміну) меж міста Овруча Житомирської області. Олександра Куницького до Генерального прокурора щодо незаконного обмеження доступу громадян до водних об'єктів на території Журавлівського гідропарку, Київського району міста Харкова, та систематичного порушення законодавства з боку ТОВ "Контакт-Плюс" та пов'язаних осіб при здійсненні діяльності на території Журавлівського водосховища. Анатолія Костюха до голови Закарпатської обласної держадміністрації щодо діяльності дитячих літніх таборів на території Закарпатської області. Анатолія Костюха до виконуючого обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо робіт, запланованих до проведення на території Закарпатської області. Лади Булах до Прем'єр-міністра України про виконання Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, яка затверджена Розпорядженням КМУ від 28 серпня 2013 року № 735-р. до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України, голови Херсонської обласної державної адміністрації щодо необхідності здійснення перегляду механізмів визначення мережі закладів повної загальної середньої освіти у сільській місцевості. Володимира Іванова до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного функціонування дитячих оздоровчих закладів (таборів) у Херсонській області в умовах адаптивного карантину. Романа Грищука до Прем'єр-міністра України щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Закону України "Про вищу освіту". Романа Грищука до тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України щодо будівництва житлових комплексів на території вищих навчальних закладів. Антона Полякова до тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України щодо правових підстав провадження освітньої діяльності Київською школою економіки. Дмитра Нальотова до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань щодо перевірки законності розслідування кримінального провадження проти голови Опішнянської ОТГ Різника М.М. Дмитра Нальотова до Генерального директора Комунального підприємства Полтавської обласної ради "Полтававодоканал" щодо надання інформації про каналізаційну систему м. Полтава. Олексія Жмеренецького до Бучанської міської ради Київської області щодо рішення про передачу громадянину Антонову С.В. земельної ділянки.

Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо можливого порушення законодавства під час виплат заробітної плати (інших винагород) керівництву, членам наглядових рад та представникам виконавчих органів компаній, сто відсотків акцій яких належать державі. Тетяни Плачкової до Генерального прокурора, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, голови Національної поліції України про необхідність розслідування аварійної морської події з танкером "DELFI" і щодо бездіяльності посадових осіб під час підняття небезпечного майна, що затонуло. Лариси Білозір до Прем'єр-міністра України щодо виділення міжбюджетного трансферу з Державного бюджету до бюджету Томашпільської селищної об'єднаної територіальної громади для покриття дефіциту. Лариси Білозір до голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо невідкладного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Т-02-12, Т-02-22, Т-02-33. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра України щодо включення Державної спеціалізованої художньої школи інтернату І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" ім. В. Кричевського до переліку закладів, на які не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України №710 від 11.10.2016 року, а також вжити заходів щодо виділення коштів для Колегіуму мистецтв на 2020 рік, необхідні для охорони інтернату (КЕКВ 2111 - 175,0 тисяч гривень, КЕКВ2120 - 38,5 тисяч гривень) та на завершення реконструкції будівлі (КЕКВ 3142 -716,3 тисяч гривень). Дмитра Припутня до голови Державної служби геології та надр України щодо видобутку вуглеводнів на окремих ділянках Львівської області. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо відновлення газопостачання житлового багатоквартирного будинку за адресою: бульвар Свободи, 31, місто Жовті Води. Групи народних депутатів (Зінкевича , Бондаря та інших. Всього 21 депутатів) до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо спростування твердження прокурора, оголошеного під час судового засідання Печерського районного суду міста Києва 01.07.2020 року. Групи народних депутатів (Зінкевич, Бондаря та інших, всього 22 депутати) до Генерального прокурора щодо надання правової оцінки відповіді в.о. директора ДБР на депутатське звернення групи народних депутатів України. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо забезпечення об'єктивного, всебічного, оперативного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства Марчук О.С. Наталії Піпи до міністра культури та інформаційної політики України щодо порушення норми статті 50 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині подання кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Наталії Піпи до Прем'єр-міністра України щодо фінансування Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. Наталії Піпи до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо лісової ділянки та детального плану території поблизу Винниківського озера. Романа Лозинського до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голови Закарпатської обласної державної адміністрації, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної державної адміністрації, адміністрації, голови Національної поліції України, заступника голови - тимчасово виконуючої обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо контролю за розробкою та реалізацією комплексу невідкладних заходів з подолання наслідків повені. Юлії Овчинникової до голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо вирішення проблем збереження цінних природних територій в межах проєктованого регіонального ландшафтного парку "Долина Курганів". Юлії Овчинникової до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо внесення змін до матеріалів лісовпорядкування. Юлії Овчинникової до Генерального прокурора, голови Державної екологічної інспекції України, голови Національної поліції України щодо збереження земель природно-заповідного фонду. І останній запит Павла Мельника до міністра інфраструктури України щодо проведення ремонту автомобільних доріг загального користування у Веселіському та Михайлівському районах Запорізької області. Шановні колеги, це всі депутатські запити на сьогодні. Дякую вам за увагу. І я думаю, що ми можемо переходити до питання "Різне". Прошу, народні депутати, приготуватися і записатися на виступи в "Різному". Прошу запишіться, будь ласка. Проводиться запис.

Доброго дня, шановні виборці! Маю честь представляти північ Миколаївщини, 132 виборчий округ. У лютому місяці спільно з працівниками Укртрансбезпеки було розпочато здійснення заходів по контролю за вантажністю транспортних засобів на дорогах державного значення, яка проходить через місто Первомайськ. Це місто займає важливу позицію в логістиці Південного регіону України, бо через нього проходять ключові транспортні автошляхи. На меті було встановлення пересувного ГВК у найбільш придатному місці, і таку земельну ділянку було знайдено. Вона має вдале місце розташування, адже знаходиться на в'їзді до міста, з якого йде розгалуження доріг та не потребує значних фінансових вкладень. Іншого кращого місця для висування комплексу не знайдемо, а альтернативних варіантів міською владою не запропоновано. Але, як виявилося, на ній протиправно розміщено газову заправочну станцію та здійснюється реалізація газу юридичною особою "Дніпрорегіонгаз". Вдумайтесь, що з 2012 року не сплачується орендної плати за землю до місцевого бюджету. Ця інформація стала відома із минулої чергової сесії міської ради Первомайська. Мені довели позицію Первомайської міської ради, яка дозволила довготривале використання цієї ділянки без правоустановчих документів юридичній фірмі. Більш того, посадові особи міста встали на захист роботи цієї заправочної станції, яка нічого не платить за оренду земельної ділянки до місцевого бюджету. На жаль, ні мої письмові звернення, ні мій виступ на сесії, ні виступ начальника трансбезпеки Миколаївської області на міській сесії щодо виділення земельної ділянки для облаштування на ній вагового комплексу, не знайшли підтримки у посадових осіб та у частини деяких міських депутатів, а голосування за важливий для громади проект було зірвано. А тому з цієї трибуни я офіційно хочу звернутися до податкової служби та правоохоронних органів вжити відповідних заходів щодо перевірки законності дій посадових осіб громадської міської ради та господарської діяльності юридичної особи на території міста Первомайська Миколаївської області. Дякую за увагу. передає слово Роману Костенку. Будь ласка, пане Романе. 13:32:59 КОСТЕНКО Р.В. Шановні колеги, шановні громадяни! Багато українців сьогодні стурбовані ризиком посилення російської агресії. Приводом такого занепокоєння стало рішення Російської Федерації щодо проведення навчань "Кавказ-2020", зокрема, і біля кордонів України. Що ще важливіше, це оголошення було здійснено невдовзі після того, як Російська Федерація заявила, що деякі країни вийшли зі складу СРСР, захопивши з собою землі, які їм до цього не належали. Такий відвертий політичний шантаж і залякування – типові методи Кремля. Ми не повинні вестися на російські провокації, а тим паче дозволяти залякувати наше суспільство. Однак для цього в нас має бути міцний фундамент спроможності надати відсіч загарбнику. Доки його не буде, Росія постійно влаштовуватиме військово-політичні ескалації. Таким фундаментом, на мою думку, повинні бути ракети стратегічного призначення – це ракети середньої дальності, які зможуть долетіти до критичних об'єктів інфраструктури, до… і мати дальність до 2 тисяч кілометрів. Ми повинні перестати боятися про це говорити. Така зброя може стати ефективним елементом стримування для агресивного сусіда. Україна має не лише технології, але і висококваліфікованих фахівців для розробки таких ракет. Однак вже минув рік після вступу Президента на посаду, а у нас досі не затверджена нова редакція стратегії національної безпеки, від прийняття якої залежить розробки усієї сукупності документів військового і безпекового планування, і це гальмує розвиток усіх видів озброєнь і військової техніки. Тому я закликаю вже зараз затвердити стратегію національної безпеки, передбачивши у ній програму розвитку військового ракетобудування. Необхідно якнайшвидше розпочати роботу над цією програмою, оскільки виклики сьогодення змушують нас бути готовими не до війни з так званими "ДНР", "ЛНР", а до стримування агресивних амбіцій ворога, зокрема і шляхом можливості завдання превентивного симетричного ураження його ключових об'єктів управління, економіки, інфраструктури. Адже доки ми уникаємо цих питань, за поребриком уже давно затвердили цілі для своїх ракет на території України, пам'ятаємо це. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Романе. І до слова запрошується пан Андрій Лопушанський. Передає слово Олексію Гончаренку. Будь ласка, пане Олексію. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, сьогодні у Верховній Раді України було оголошено про створення міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь". В це об'єднання увійшли народні депутати від фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "За майбутнє", позафракційні, сьогодні вже люди, які будуть доєднуватися з фракції "Батьківщина". Я думаю, що це об'єднання буде зростати. Якою є мета цього об'єднання? Мета цього об'єднання – це демократична вільна Білорусь, наша братська країна, наш найбільший сусід. В серпні місяці в Білорусі мають відбутися президентські вибори, і вперше за багато років в народу Білорусі з'явилася надія на те, що можуть відбутися демократичні перетворення в їхній країні, і країна може стати на демократичний шлях розвитку. І тоді в країні були розгорнуті масштабні репресії: репресії проти опозиції, блогерів, людей, всіх тих, хто має іншу від влади точку зору. Прямо зараз в СІЗО знаходиться кандидат в Президенти Білорусії Віктор Бабарико, відомий блогер Тихановський, іншого кандидата в президенти Цепкало просто не допустили до виборів і фактично знищується сама надія на демократичну Білорусь. Я вважаю, що ми не можемо стояти осторонь. Я хочу нагадати нам всім Михайла Жизневського, білоруса, який одним з перших віддав своє життя на Майдані за українську свободу, за нашу незалежність і європейський вибір. І я думаю, що Європа – це не тільки апелювати до Європи і намагатися бути частиною Європи, але і самим діяти як Європа, допомагаючи тим, хто хоче стати на демократичний вільний шлях. Тим більше наша братська країна Білорусь. Зараз я хочу звернутися до білорусів. Шановні сябри! Разом з вами ми жили тисячу років, разом з вами починалася Русь, разом з вами ми жили у великому князівстві Литовському. Разом з вами ми боронили наші землі від орди і робили спільну справу. І сьогодні у нас з вами один спільний ворог на двох – це Кремль. І сьогодні ми хочемо допомогти вам. Ми хочемо, щоби ваша країна стала, дійсно, вільною і незалежною. Що він нас залежить, ми будемо робити для цього, і ми хочемо побажати вам мужності і сил. Ми віримо в демократичну Білорусь. І я хочу завершити виступ словами нашого великого поета Тараса Шевченка, якого на білоруську переклав ваш поет Янка Купала: "Пахавайте та уставайте, кайданы парвіте! Украіна не кідає своіх братов у бядзе. Ваша краіна павінна быць свабоднай, дэмакратычнай, незалежнай і єврапейскай! Мы дапаможам вам у гэтым". З Днем незалежності! Живе Білорусь! Слава Україні!

Цієї середи з цієї трибуни я виступив щодо ситуації, яка склалася в Держлісагентстві, і закликав уряд і міністра Романа Абрамовського зняти з посади пана Заблоцького, якого особисто я вважаю причетним до тих тих пожеж, які відбулися на Житомирщині. Чому? Тому що, як я вже зазначав з цієї трибуни, наказ про підготовку лісів до пожеж був підписаний в кінці зими, що є неприпустимим. І це фактично було вперше в історії Держлісагентства. І ми отримали результат. Тому уряд почув мій виступ, уряд почув позицію народний депутатів, і Заблоцький канув в Лету. Звичайно, попереду нас очікує конкурс і новий керівник Держлісагентства, але знову-таки хотілося б наголосити мені з цієї трибуни вчергове про системність проблем в лісному господарстві. Ви знаєте, що ми з вами прийняли Закон і Президент його підписав, про національну інвентаризацію лісів. Вона не проводилась з 2001 року, і нас вона очікує. Звичайно, що це надважлива справа, тому що сьогодні в лісах вкрай складна ситуація. І ми не розуміємо, які в нас залишаються запаси, ми не розуміємо стратегію по відновленню лісів, а ми бачимо, як системно в тих областях – Житомирській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, де ми маємо значні запаси лісів – як сьогодні йде незаконна вирубка. І на жаль, ми розуміємо, що передусім це правоохоронна система її "кришує". Нас чекає прийняття Закону 3526 про посилення захисту лісів, запобігання пожежам. Як і Закон про національну інвентаризацію лісів, і цей закон, ініційований Олегом Бондаренком, головою колишнього комітету, це закон, який він ініціював, фактично є одностайна підтримка і співавторство всього комітету, багатьох нас, шановні колеги, народних депутатів. І це саме ті закони, які дозволять разом із гарним новим, я сподіваюсь, спеціалістом на чолі Держлісагентства

тієї ситуації, тих пожеж, які відбулися. У нас уже відбулася перша робоча група. 9 числа у нас виїзне засідання робочої групи в місті Олевську, де ми будемо ознайомлюватися безпосередньо… Шановні колеги, я то ознайомлений як закріплений за цим округом, на пожежах провів більше тижня. А будемо шановних колег голів комітетів ознайомлювати з ситуацією на місцях, будемо спілкуватися з лісниками. І я вважаю, що спільними зусиллями законодавчої і виконавчої влади нам вдасться навести лад в лісному господарстві. Дякую. Дякую, пане Артеме. І до слова запрошую знову Олексія Гончаренка. Передає слово вельмишановній Марії Іоновій. Прошу, пані Марія. Давно вас не чули. Дуже дякую, пані Олена. Насправді дуже прикро, що все ж таки переважної більшості наших колег немає в залі. Не дуже хочу займатися вихованням знову ж таки колег по парламенту, але повернусь до тієї тематики, яка досить голосно звучить весь сесійний тиждень. І хочу наголосити на найважливішому. Адже в такому потоці жартів, дуже недоречних висловлювань депутатів і досить дивної поведінки Президента. Ми втрачаємо саму суть, а вона в тому, що і приниження, і об'єктивація жінок, вона є неприпустимою у суспільстві, котре хоче і прагне бути демократичним. Я працюю в політиці досить багато років, і весь цей час ми з колегами в парламенті дійсно дуже дотримувалися принципу солідарності і жінок у політиці, і підтримки жіночого політичного лідерства. Я дякую Ірині Геращенко і Олені Кондратюк, які створили МФО "Рівні можливості" в 2011 році. Ми всі разом всі ці роки відстоюємо принцип рівності жінок і чоловіків, захищаємо квотами представництво жінок в політичних партіях і забезпечуємо принцип рівності і гарантій рівних можливостей в секторі оборони і безпеки і їх присутність в усіх органах влади і на всіх рівнях прийняття рішення. Під час президенства Петра Олексійовича Порошенка була призначена перша жінка генерал. І велика спільна робота була по жінкам в армії. Рівень політичного представництва жінок, які ми маємо зараз в Україні, і висунення жінок на високі державні посади і їх активність у місцевому самоврядуванні свідчить про те, що і суспільство позитивно

на такі випадки щоразу має бути жорсткішою. Ми закликаємо жінок з парламентської більшості до солідарності. Ми, депутатки різних фракцій, від "Європейської солідарності" і "Голосу", і "Батьківщини", "За майбутнє" та інших, ми за те, щоб не боялися говорити про утиски та приниження, бо саме так ми зможемо тільки захистити одна одну та побороти цю дискримінацію. Не мовчіть, не обманюйте і в першу чергу самих себе. Ви тут, зокрема, і для того, щоб голос жінки в області, районі, місті чи селі, де є слово не таке гучне через домінуючу дискримінацію та гендерні утиски, був почутий. І зрештою це наш обов'язок. Я хотіла би закликати також дбати про власну гідність і депутатів. Не принижуватись, тому що знецінюючи колеги з Верховної Ради, ви знецінюєте сам парламентаризм як такий. А він є, був і залишається опорою державності. Ми маємо бути сильнішими зсередини, не давати розхитувати країну. Дуже багато зовнішніх зовнішніх і внутрішніх викликів. Ви біжите за формою, за картинкою, за відео, а ви змагайтесь по змісту. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякую, пані Марія. І до слова запрошую пана Михайла Цимбалюка, фракція "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, дорогі виборці! Минулого тижня, коли ми побували в західних областях нашої держави, зустрічалися з тими людьми, які потерпіли від повені, від серйозного паводку, ми обіцяли людям, що саме з вівторка у Верховній Раді розпочнеться принципова робота з урядом над тим, як ліквідовувати наслідки цієї стихії. І, справді, люди телефонують. Що сталося, що у вівторок основним і першим законопроектом це був ігровий бізнес? Взагалі, якщо казати, то, справді, в цьому питанні потрібно наводити лад. І ми вірили, що станеться так, як обіцяв Президент, що саме цей закон стосуватиметься казино в п'ятизіркових готелях. І коли до другого читання ми побачили, що там є зовсім інше, що ігровий бізнес повертається в найгірших формах у трьох-, чотирьох- і п'ятизіркові готелі і не тільки. Ми тоді почали справді принципову розмову по правках і деякі з них ставили на підтвердження. І коли хтось каже, що добре, коли цей проект закону каже, що ближче ніж за 500 метрів до навчальних закладів не можна встановлювати ігрові автомати, то у мене запитання до авторів. А 502 метри до школи можна? А 505 метрів до навчального закладу – це добре, ігрові автомати? Інша річ. Є європейський судовий досвід, як можна організовувати такі азартні ігри. Можна навіть взяти досвід Батумі. Але в цілому світі, в жодній державі немає, щоб в таких місцях можна було використовувати готівку. Наш проект закону це передбачає. А тоді вже звернемося до застережень з боку європейських партнерів щодо відмивання брудних коштів. На це теж слід звернути увагу. Наступне. Дуже неприємна річ, що ми не взяли статистику тих кримінальних злочинів до 2008 року, які сколювалися навколо ігрових автоматів і в тих приміщеннях. Нам кажуть, що потрібно легалізувати. Так. То давайте тоді за вашою логікою легалізуємо проституцію, бо вона теж існує, наркоманію, бо вона теж існує. Шановні колеги, поки не пізно, слід ще зробити те, що сьогодні, дякуючи цій залі і професійності колег Соболєва і Власенка, вдалося деякі правки, як кажуть, грубо скасувати для того, щоб закон міг стати більш більш професійним. Фракція "Батьківщина" не буде голосувати за такий горе… Доброго дня, шановна головуюча, шановні колеги, дорогі українці! Хочу привернути увагу парламентарів стосовно відновлення фінансування бюджетної програми "Питна вода України", фінансування заходів за якою з Державного бюджету припинено з 2015 року. Хоча такі заходи передбачені навіть на 2020 рік. Зазначу, що біля 80 відсотків підземних вод Запорізької області не відповідають санітарним нормам. Зокрема, у місті Приморськ, у місті Токмак, у Якимівці, у Михайлівці, а також у більшості населених пунктів Приморського, Михайлівського, Приазовського, Якимівського районів місцеві мешканці користуються питною водою, яка не відповідає гігієнічним нормам і відповідним санітарно-хімічним показникам. Внаслідок тривалої експлуатації без необхідного поточного ремонту систем водопостачання більшість водопровідних господарств області та зазначених районів знаходяться у незадовільному технічному стані, і щодня вони погіршуються, а частина навіть знаходиться в аварійному стані. На сьогоднішній день вирішення проблеми покращення якості питної води в країні вирішується за допомогою реалізації регіональних цільових програм. У Запорізькій області це регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області", обсяги фінансування якої є недостатніми для вирішення зазначеної проблеми. Водночас нещодавно за ініціативи та підтримки Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, де я також є головою підкомітету, було прийнято Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business що дозволило розпочати процедури по залученню інвестицій для будівництва споруд водопостачання до курортного селища Кирилівка Запорізької області, а також інші проекти, спрямовані на вдосконалення та модернізації існуючої системи водопостачання та водовідведення у Запорізькій області. Проте зазначених заходів недостатньо, а глибина проблеми дуже серйозна, адже відсутність якісної питної води у населених пунктах, в тому числі і в Запорізькій області, призводять до серйозного погіршення здоров'я та скорочення життя місцевих мешканців. Я закликаю уряд розробити бюджетну програму "Питна вода України" на 2020-2030 роки та подати до парламенту відповідний проект закону з необхідними розрахунками. А також включити до проекту Закону України про Державний бюджет на 2021 рік фінансування заходів за цією програмою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошуємо пана Дмитра Чорного, "Слуга народу". Дмитро Чорний, 34 виборчий округ. Колеги, на жаль, нашим громадянам іноді доводиться мати справу з недобросовісними людьми та організаціями, які у своїх корисних та підступних цілях не гребують нічим, навіть самими цинічними та відвертими маніпуляціями. Зазвичай таких комбінаторів можна зустріти у будь-якій сфері нашого життя. Але припустити, що представники постачальників газу будуть вдаватися до банального та ганебного шантажу, таке навіть уявити було складно. На разі газовики вирішили застосувати так званий метод газового шантажу, де в бюрократичні заручники беруться багатоквартирні житлові будинки разом з його мешканцями. Остання така ситуація відбулась у моїх рідних Жовтих Водах. Також подібні ситуації зараз відбуваються по всій країні. Ганебна практика відключення цілих житлових будинків від газопостачання під приводом аварійної ситуації. А далі все по схемі, коли від співвласників багатоквартирних будинків вимагають обрати представника з подальшим підписанням акта розмежування і взяття газопроводів на свій баланс. І це, не дивлячись на карантин та відсутність боргів у населення. Таким чином постачальники газу тероризують людей, намагаючись зняти з себе відповідальність у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Іншими словами газові монополісти хочуть звести свою діяльність до наступної формули: гроші – їм, а проблеми – людям. Погодьтесь, колеги, дана ситуація неприпустима ні з позиції совісті, ні з юридичної точки зору. Це відверте знущання, де до простих людей відносяться, як до кріпосних, котрі мають тільки обов'язки і не мають жодних прав. Особисто мені дуже прикро, що від таких зухвалих зухвалих та неправомірних дій продовжують страждати ні в чому невинні люди. І ми як парламентарі не маємо права ігнорувати подібне свавілля та ставитись до таких ганебних речей лояльно чи формально. Дана ситуація цілком та повністю на совісті газових монополістів, котрим очевидно абсолютно байдужа доля простих людей, їх турботи та проблеми. І окремо хочу зауважити, що особливо чітко відслідковується тенденція виникнення подібних речей напередодні місцевих виборів, тож не складно здогадатися кому це вигідно. Тому ще раз наголошую, що проблеми простих громадян – це перш за все наші проблеми. Адже за кожним парламентарем стоять тисячі простих людей, котрі віддали свій голос в надії на те, що в потрібний момент їх права будуть захищені та відстояні. Люди нарешті повинні побачити, що на сторожі їх інтересів стоїть інститут парламентаризму, котрий сповідує верховенство права, а не верховенство свавілля, лицемірства, безвідповідальності та шантажу. Дякую. Дякуємо, пане Дмитро. І до слова запрошується Ольга Стефанишина, Марія Іонова передає їй слово. Правильно? Марина та Михайло з містечка Михайлівка Запорізької області мають десятьох дітей і все життя вони обслуговувалися у лікаря, який їм не подобався, дільнична лікарка постійно прописувала дітям антибіотики і госпіталізувала дітей без потреби. Коли почалася медична трансформація, Марина мала можливість обрати педіатра для своїх дітей. Сьогодні вся велика родина обслуговується у сімейного лікаря, який їх влаштовує і надає якісну медичну допомогу безоплатну за кошти держави. Сімейний лікар спостерігає за ними в різних ситуаціях, знає їхню родину. 70 відсотків українців задоволені якістю медичних послуг на первинній ланці саме завдяки медичній реформі. Є ще інша історія, історія про родину Рундяк з Львівської області. Ця родина стала першою родиною ФОПів, які відкрили медичну практику і ввійшли в медичну реформу. Їхня донька все життя вчила іноземні мови для того, щоб виїхати з країни і надавати медичну допомогу за кордоном, разом зі своїм чоловіком медиком. Але сьогодні вони працюють у невеличкому медичному центрі в Стрию Львівської області і не мігрували з України, а отримують тут гідну зарплату і працюють для того, щоб надавати якісну медичну допомогу українцям. Всі ці позитивні зміни стали можливими завдяки Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", який був ухвалений у жовтні 2107 року. Але сьогодні ми дізналися, що 23 липня Конституційний Суд України буде розглядати подання про конституційність цього закону. Колеги, в разі, якщо Конституційний Суд ухвалить негативне рішення, цей закон просто втратить чинність. От так в один день більше 30 мільйонів українців, які сьогодні отримують якісну медичну допомогу від своїх сімейних лікарів, втратять цю можливість. Близько 23 тисяч медичних працівників, які отримують сьогодні більше 20 тисяч гривень замість ганебних 3 тисяч, як раніше, втрать можливість отримувати гідну зарплату. Близько тисячі лікарень по всій Україні, серед яких онкоцентри, пологові будинки, які цього року отримали більше фінансування, ніж минулого, втратять ці гроші, а ми з вами втратимо надію на якісну медичну допомогу в Україні. Окремо хочу зазначити, автори цього подання – пані ексрегіоналка Бахтеєва, яка за Януковича очолювала Комітет з питань здоров'я нації, а також інші ексрегіонали, які хочу завали медичну реформу в Україні. Дякуємо, пані Ольго. І я так розумію, у нас останній виступ, це Дмитро Костюк, прошу фракція "Слуга народу". Доброго дня! Прошу вважати мій виступ запитом до Прем'єр-міністра України і до міністра оборони. Перший мій виступ з трибуни Верховної Ради у вересні місяці був присвячений проблемі військового шпиталю у Новоград-Волинському. Військовий шпиталь, який у 13-му році закрили, було навіть ТСК у минулій Верховній Раді, яка займалася питанням того, як знищувалась українська армія останні роки, особливо за останніх двох міністрів оборони, які були росіянами, максимально скорочувалися бюджети і всі, в тому числі і військові шпиталі, і наша техніка військова розпродавалися за безцінь. Було вияснено, що винні, і справді, українська армія цілеспрямовано знищувалася. При цьому хочу підкреслити, що військовий шпиталь у Новоград-Волинському існував і в 2012 році, коли фінансування на все міністерство було в районі 12 мільярдів гривень. Зараз у нас, і ми приймали бюджет, і ми з вами підняли фінансування Міністерства оборони, загалом витрати на оборону і безпеку ще на 40 мільярдів, і це загалом 240 мільярдів гривень – найбільше фінансування серед всіх сфер. Кошти, здавалось би, що є, а шпиталю і підтримки для військових, лікування ще немає. В 2013 закрили. Раніше потребу бачили, почалася війна, Новоград-Волинський – військове місто, де на кожному виїзді з міста – військові частини, де дислокується легендарна 30-а окрема механізована бригада, яка одна з чотирьох пішла відразу на фронт з перших днів війни воювати. Багато солдатів не бачили своїх дітей, вони народилися і виросли там до року-двох, а вони їх навіть не бачили, не могли повернутися з фронту, тому що починаючи з перших днів були там. Зрештою потім ці солдати повертаються. В місті і районі більше тисячі інвалідів АТО, а лікуватися немає де. Я прошу пана міністра оборони, Прем'єр-міністра поїхати зі мною на округ, подивитися в очі тим людям, окремому інваліду війни, який без ноги змушений періодично їздити в інші населені пункти, підтверджувати групу інвалідності, ніби в нього нога виросте, замість того, щоб лікуватися у себе в місті, проходить кожного дня мимо цього військового шпиталю, який в рекреаційній зоні – там річка, ліс, і в нього думки: чи ніхто цю землю не відібрав? Можливо, хтось порішав і забрав її? І такі думки, з якими я навіть не можу заперечити, не можу заперечити, тому що довгі місяці борюся і ніяк не можу відстояти необхідність того, щоби цей шпиталь був запущений. Якщо не можна відновити шпиталь, давайте, можливо, якийсь реабілітаційний центр, зробимо якусь допомогу для наших військових. Потім молодь дивиться на те, як ми поводиться зі своїми ж ветеранами і яке може бути бажання іти в армію служити за Україну, коли вони бачать, що ми не підтримуємо тих, хто відвоював. Прошу допомогти в цьому питанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час, відведений для виступів з різних питань, вичерпаний. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.